kako smo najavili raspraviti - Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatska agencija za poštu i elektroničku komunikaciju temeljem članka 13. Zakona o elektroničkim komunikacijama. Materijal ste primili. Vlada RH je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će Godišnje izvješće obrazložiti predsjednik Vijeća gospodin Dražen Lučić. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice Sabora, dobar dan. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, skraćeno HAKOM je podnijela Hrvatskom saboru izvješće o radu za 2013. sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, te novim Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji su stupili na snagu još 19. lipnja prošle godine Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripojena je Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u novostvorenu Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti koja je zadržala svoje skraćeno ime HAKOM. Zbog toga ovogodišnje izvješće podnosim ja kao predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, a godišnje izvješće se odnosi samo na rad Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije u 2013. dok je Godišnje izvješće za 2013. sada već bivše Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga predstavljeno i usvojeno u Hrvatskom saboru u rujnu prošle godine. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u 2013. nastavila je rad na ostvarenju regulatornih ciljeva i načela na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. Ciljevi i načela obuhvaćaju zaštitu tržišnog natjecanja, zaštitu korisnika usluga, te učinkovito upravljanje u ograničenim nacionalnim prirodnim dobrima kao što su radio-frekvencijski spektar, te adresni i brojevni prostor, a utvrđeni su godišnjim programom rada HAKOM-a za 2013. Naglasci u radu HAKOM-a stavljeni su na pripremu tržišta, dionika na tržištu, na ulazak RH u EU, promicanje djelotvornih ulaganja, inovaciju uz osiguravanje tržišnog natjecanja i poštivanja načela nediskriminacije, promicanje regulatorne predvidljivosti, sprječavanje diskriminacije u postupanju pred operatorima, osiguranje visoke razine zaštite korisnika, te učinkovito upravljanje prirodnim dobrima povjerenim HAKOM-u. Poseban naglasak stavljen je na …/Govornik se ne razumije./… pristupa internetu i povećanju ulaganja u infrastrukturu i nove tehnologije na tržištu elektroničkih komunikacija kao i na dosljednu primjenu novog Zakona o poštanskim uslugama u svrhu što brže potpune liberalizacije ovog tržišta kao dijela jedinstvenog tržišta EU. HAKOM je po našem mišljenju ispunio postavljene ciljeve iz godišnjeg programa rada, te je osigurao preduvjete za stabilno poslovanje na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga dok je istodobno razina zaštite korisnika značajno povećana. U žarištu HAKOM-a bilo je ispunjenje zadaća definiranih Strategijom razvoja širokopojasnog pristupa u RH i provedbenim programom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa RH za razdoblje od 2012. do 2013. u sklopu kojeg se provodi, te programa razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima koji HAKOM namjerava dovršiti do kraja 2016. te vratiti tržištu i društvu oko 100 milijuna kuna. Nastavljen je rad na jačanju vlastitih sposobnosti i na dobrobit krajnjih korisnika daljnjim razvojem e-agencije i stručnim usavršavanjem. Između brojnih aktivnosti poduzetih u cilju razvoja tržišta elektroničkih komunikacija u RH HAKOM posebno naglašava sljedeće: dodjelom preostale digitalne dividende operatorima pokretnih komunikacija povećane su mogućnosti za daljnja značajna ulaganja u infrastrukturu i razvoj novih aplikacija te osiguravanje dostupnosti brzog širokopojasnog pristupa internetu većem broju građana na cjelokupnom području RH s s posebnim naglaskom na pristup u ruralnim i slabije razvijenim područjima. Pri tome su u Državni proračun RH prikupljene jednokratne naknade u iznosu od 300 milijuna kuna te godišnja naknada u iznosu od 32 milijuna kuna koji će se nastaviti plaćati do isteka dozvola 2024., što znači ukupno preko 350 milijuna kuna. Napominjem da dodjelom preostale trećine digitalne dividende državni proračun je postao bogatiji za još oko 370 milijuna kuna tako da je od prodaje digitalne dividende Državni proračun RH uprihodio preko milijardu kuna. HAKOM je u 2012. započeo s dodjelom državnih potpora za razvoj širokopojasnog eko sustava u ruralnim područjima prema HAKOM-ovom programu razvoju interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima koji je uvršten u provedbeni plan Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje 2012-2013. Cilj i namjena potpore je uravnoteženje regionalnog razvoja, spajanje ciljnih skupina kao što su školske, zdravstvene i javne ustanove na mrežu širokopojasnog pristupa internetu te uvođenje aplikacija i usluga koje dinamiziraju gospodarstvo i poboljšavaju kvalitetu života na spomenutim područjima. Definiranjem jedinstvene procedure prelaska krajnjih korisnika s usluge jednog operatora na usluge drugog izjednačena su međusobna prava i obveze operatora u navedenom slučaju. Jedinstveni zahtjev naknada je dodatni korak u unapređenju tržišnog natjecanja u RH. Pitanje Pitanje uređivanja reguliranih cijena svjetski prihvaćenom metodologijom troškovnih modela od ključne je važnosti za sve sudionike ovog tržišta a projekt troškovnog modela omogućuje između ostalog izračune stvarnog troška usluge i taj projekt je dovršen u 2014. U skladu s provedbenim programom Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje 2012-2015. HAKOM je uspostavio kontinuirano praćenje mogućih poteškoća vezanih uz neutralnost mreže, poput žalbi korisnika na blokiranje i usporavanje brzine pristupa internetu kao pretpostavku nesmetanog razvoja aplikacija i usluge informacijskog društva, izrađen je i pušten u rad hakometar – alat za mjerenje brzine širokopojasnog pristupa internetu. Iako je komunikacija između strojeva M to M kao dio interneta stvari, Internet of things, područje koje se nalazi u početnoj fazi značajnijeg rasta a za koje se procjenjuje da će do 2011. obuhvatiti čak do 10 milijardi uređaja u cijelom svijetu HAKOM već sada planom numeriranja je odredio odgovarajuću numeraciju za ove usluge. Od novih usluga posebna pozornost pripremi regulatornog okvira je dana računarstvu … kao jednoj od najbrže rastućih grana u današnjem svijetu informatičko-komunikacijske tehnologije. Prema službenim podacima na tržište elektroničkih komunikacija u 2013. ostvaren je ukupni prihod od nešto preko 12 milijardi kuna što je pad od oko 2% u odnosu na prethodnu 2012. godinu. Uzroka daljnjem padu ukupnog prihoda ovog tržišta ima više, a po mišljenju HAKOM-a temeljem sličnim primjerima u svijetu ključni uzroci pada ukupnog prihoda su prije svega povećana konkurencija na tržištu i poduzete regulatorne mjere gdje korisnici usluge sada koriste znatno više nego prije a ukupno plaćaju niži iznos se ne razumije./… cijene usluga smanjile. Osim toga uzrok leži i u recesiji u zemlji, u okruženju te zablude odnosno usporenja operatora u pogledu investicije i inovacije u mrežu. Tržište elektroničkih komunikacija je pravovremeno i u potpunosti bilo spremno za ulazak RH u EU, no prihod operatora u RH pao je i zbog automatske promjene i primjene nižih cijena roaminga te cijena koje su regulirane na razini EU a ne više na razini RH. Činjenica je Činjenica je da je tržište elektroničkih komunikacija u RH u tijeku 2013. obilježio daljnji razvoj širokopojasnih usluga i interaktivne televizije što je potvrda samo gornje teze. Naime, prihod od usluga pristupa internetu povećao je udjel u ukupnom prihodu tržišta elektroničke komunikacije sa oko 19% u 2012. na oko 21% u 2013. te u tržište pružanja televizijskih sadržaja predstavlja segment tržišta elektroničkih komunikacija koji bilježi rast. Međutim, zbog navedenog uzroka taj rast nije bio dovoljan za kompenzaciju pada prihoda od ostalih usluga. Sve veća potražnja za internetskim sadržajima i podatkovnim uslugama i sada već kontinuirani pad prihoda od telefonskih usluga u mreži nepokretnih i pokretnih komunikacija samo je nastavak trendova iz prethodnih godina. U 2013. primjetan je daljnji porast ulaganja, odnosno u 2012., i to za nešto više od 7%, odnosno uloženo je preko 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Od toga gotovo tri četvrtine u telekomunikacijsku infrastrukturu i opremu. Što znači da su ulaganja po stanovniku u 2013. iznosila približno 74 eura, a što je znatno više nego recimo u 2011. kada su ulaganja po stanovniku iznosila nešto manje od 48 eura. U 2013. smo se bitno približili prosjeku EU u svezi ulaganja po glavi stanovnika, a s obzirom na to da ulaganja u nove tehnologije danas kojim bi mogli kompenzirati pad prihoda u tradicionalnim komunikacijama donose rezultat tek za nekoliko godina očekujemo da će blaži pad ukupnog prihoda biti i u sljedećim godinama, znači 2014. i 2015. Ohrabrujuće je što u 2013. je došlo do porasta internetskog operatora za inovacije, odnosno za implementaciju novih tehnologija pa je tako pokrenut niz pilot-projekata kojima su se ispitivale mogućnosti tih tehnologija u komercijalnoj mreži. Korištenje interneta danas predstavlja nezamjenjiv dio suvremenog društva i nezaobilaznu podršku razvoju informacijskog društva. Tehnološka osnova informacijskog društva jest elektronička komunikacijska infrastruktura temeljena na širokopojasnom pristupu internetu. Najnovije širokopojasne usluge kao što su e-obrazovanje, e-zdravstvo, televizija putem internetskog protokola, rad od kuće i drugo zahtijevaju odgovarajuće prijenosne kapacitete koje je moguće ostvariti preko svjetlovodne pristupne infrastrukture i odgovarajućih bežičnih tehnologija nove generacije. Stalan rast ovog djela tržišta u politici Hrvatskoj vidljiv je kroz neprekidno povećanje ukupnih prihoda od usluge pristupa internetu i povećanja broja priključaka tijekom svih ovih prethodnih godina. Naime, ukupni prihodi su u 2013. povećani za oko 7%. U odnosu na 2012. iznose oko 2,5 milijarde kuna, dok je ukupan broj priključaka u 2013. iznosio oko 1 milijun 350 tisuća što je za oko 11% više na prethodnu godinu. Širokopojasni pristup internetu, postoji jedna od osnovnih potreba današnjeg svijeta posebno u području gospodarstva. U njegovu razvoju u svjetlovodnoj kablovskoj pristupnoj infrastrukturi sve veći udjel zauzima i širokopojasni pristup putem mreže pokretnih komunikacija što dokazuje i stalni rast broja korisnika usluge širokopojasnog pristupa ovom pristupnom mrežom. Na kraju 2013.zabilježeno je oko 423 tisuće širokopojasnih priključaka za podatkovne usluge što je gotovo 30% više u odnosu na kraj 2012. Radovi se mogu pronaći u rastu prometa, snažnim uslugama, atraktivnim cijenama, velikom broju dostupnih uređaja te zahtjevu korisnika da uvijek ima pristup internetu neovisno o vremenu i mjestu gdje se nalaze. Prema gustoći priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem mreže nepokretnih komunikacija RH spada u grupu slabije razvijenih zemalja u usporedbi sa zemljama članicama EU, a prema gustoći priključaka u mrežama pokretnih komunikacija u grupu razvijenijih zemalja EU. Bez obzira na porast korisnika postoji prostor za još snažnijim rastom u ovom segmentu a posebno u području svjetlovodne pristupne mreže. Navedeni rast u RH je nužan, između ostalog i zbog opasnosti da se digitalni jaz između RH i zemalja članica EU produbi. U RH je prisutna značajna regionalna neravnomjernost u broju i gustoći priključaka širokopojasnog pristupa internetu u mreži nepokretnih komunikacija i ovaj činjenica predstavlja trenutno veći izazov od povećanja gustoće priključaka na nacionalnoj razini. Ta regionalna neravnomjernost je donekle ublažena tijekom 2013. ulaganjima u ruralna područja i otoke kroz HAKOM-ov program potpora kao regulatornim mjerama te dodjelom digitalne dividende i uvođenjem LT tehnologije u mreže pokretnih komunikacija. Sve opća digitalizacija emitiranja TV sadržaja dovela je do rasta tržišta prijenosa TV programa uz plaćanje naknade, pa je na kraju 2013. u RH gotovo polovica kućanstava koristila uslugu prijenosa TV programa uz plaćanje naknade nekom od operatora. To pokazuje da su građani bez obzira na smanjenu kupovnu moć i činjenicu da već plaćaju jednu TV pristojbu spremni platiti dodatni TV sadržaj. Veliki udio kućanstava koristi isključivo digitalni zemaljski signal za prijam TV sadržaja zbog sve veće potražnje za paketima usluga očekuje se da će rasti broj priključaka putem drugih tehnologija jer će operatori zbog sve veće preferencije krajnjih korisnika za paketom usluga sve više uslugu pristupa internetu vezivati s uslugom prijenosa TV programa uz plaćanje naknada. Isto tako usluga naplatne televizije EVO TV iz ponude Hrvatske pošte produkcije odašiljača veze Hrvatske pošte nova je jedinstvena usluga na tržištu koja je korisnicima na velikom području RH pružila tijekom 2013. mogućnost gledanja televizijskih programa putem zemaljskog digitalnog TV signala. S obzirom na to da je s radom započela tek u prosincu 2012. i udio korisnika u ukupnom tržištu 2013. je bio relativno mali. Kako bi se omogućio jednostavan i brz prijenos broja za krajnjeg korisnika HAKOM je za veći dio aktivnosti vezanih za ovu problematiku usmjerio na poboljšanje procesa prijenosa broja na način da je posebnu pozornost posvetio administrativnom postupku prijenosa broja te nadogradnja sustava koji se koristi pri postupku prijenosa broja privedena je kraju. razumije./… projekt, pilot projekt o bazi elektroničke komunikacijske infrastrukture na dijelu područja Grada Zagreba gdje je prikazan model informacijskog sustava baze te web aplikacija s pojedinim funkcionalnostima. Nastavak aktivnosti vode k jedinstvenoj bazi za čitavo područje RH, jer građene i pristup i korištenje elektroničkih komunikacijske infrastrukture i mreže dobivaju sve više na važnosti. Kao izvor značajnih prihoda ali i kako jedna od temelja za dobivanje novca iz fondova EU. Završeno je usklađivanje postojećih pravilnika sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i mjerodavnim direktivama EU. HAKOM je kao i u prethodnom razdoblju u 2013. provodio brojne provjere usluga s posebnom tarifom, novim pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga neke od obveza za operatore usluga s posebnom tarifom s posebnom tarifom su izmijenjene kako bi korištenje usluga bilo transparentno za krajnje korisnike te se na taj način postigla još veća zaštita krajnjih korisnika. Vijeće HAKOM je donijelo novi pravilnik o univerzalnim uslugama elektroničkih komunikacijama koji je bio potreban uskladiti s izmjenama zakona i direktivom univerzalnim uslugama treba prilagoditi tržišta. Najvažnija je odredba kojom se operator uvezene usluge obvezuje osigurati brzinu prijenosa podataka na pretplatnički pristupnim vodovima u svojim elektroničkim komunikacijskim, u svim Proglašen je operator uvezanih usluga bio obavezan uskladiti pružanje univerzalnih usluga najkasnije do 1. siječnja 2015., a do tada je imamo obavezu osigurati prijenos podataka od najmanje 144 Veliki je dio poslova u svezi kontrole spektra ponovno se odnosio na mjerenje radio frekvencijskog spektra koji pripada RH a kojeg neovlašteno koristi Italija ne samo na području Istre, nego i čitavom priobalnom području RH. Prema planu mjerenja uspješno su provedene sve predviđene mjerne kampanje, druga mjerenja u radio frekvencijskom spektru s naglaskom na zaštitu od neovlaštenog korištenja radio frekvencije RH od strane Italije. Tijekom 2013. provedena su opsežna Tijekom 2013. provedena su opsežna mjerenja diljem obale i otoka kojima je cilj bio praćenje identifikacija tzv. smetnji iz Italije. Mjerenja su rezultirala slanjem novih 596 međunarodnih prijava tih "smetnji administraciji Talijanske republike" što Italija nije uklonila niti je riješila iti jednu smetnju prijavljenu tijekom 2013. HAKOM se obratio Europskoj komisiji te Međunarodnoj telekomunikacijskoj zajednici a samostalnoj suradnji s nadležnim ministarstvom RH poduzeo je daljnje akcije. Prve konkretne rezultate u otklanjanju tih smetnji iz Italije možemo očekivati u drugoj polovici ove 2015. godine jer su naša nastojanja urodila konačno konačno plodom pa je Italija donijela svoj novi frekvencijski plan koji bi trebao početi se primjenjivati od 1. travnja ove godine. Osim ovih mjerenja tijekom cijele godine provodila su se i sustavna mjerenja u svrhu zaštite radiofrekvencijskog spektra kao prirodno ograničenog dobra od interesa za RH. Svakodnevna Svakodnevna mjerenja su obavljana iz sva 4 kontrolna mjerna središta i 7 daljinski upravljanih … mjerna postaja dok su mjernim vozilima provođena periodička mjerenja. Kontrola radiofrekvencijskog spektra uključivala je mjerenja veličine elektromagnetskih polja u svrhu zaštite zdravlja ljudi od njihova djelovanja na područjima povećane osjetljivosti kao što su vrtići, škole i slično. Redovito su provjeravani rezultati mjerenja dostavljeni od pravnih osoba ovlaštenih za obavljanja mjerenja elektromagnetskih zračenja. Tržište poštanskih usluga u RH je početkom 2013.i formalno liberalizirano, a sa 1.srpnjem 2013.i ulaskom RH u EU postalo je dio jedinstvenog tržišta EU. Liberalizacijom tržišta usporen je negativan trend prisutan na tržištu poštanskih usluga unutar nekoliko godina, a pojavom novih davatelja poštanskih usluga obogaćena je ponuda s novim poštanskim uslugama, te uz smanjenje cijena pojedinih segmenata poštanskih usluga zabilježen je porast broja paketa i usluga s … vrijednosti uz istodoban pad tradicionalnih poštanskih usluga, čime je u RH pokrenut trend prisutan u EU i u razvijenim državama svijeta. Na tržištu poštanskih usluga u 2013.se broj usluga smanjio za nešto više od 1% u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja usluga na tržištu hrvatska pošta je ostvarila udjel od oko 71% dok su ostali davatelji ostvarili ostatak od 29%. Ukoliko usporedimo broj ostvarenih usluga Hrvatske pošte i ostalih davatelja poštanskih usluga tijekom 2013.u odnosu na prethodnu 2012. Hrvatska pošta je u ukupnom broju obavljenih usluga povećala za 3,5% dok je ostalim davateljima broj usluga pao za približno 11%. Hrvatska pošta je u 2013.ostala vodeći davatelj poštanskih usluga, ali joj se udjel na ukupnom tržištu poštanskih usluga povećao za 3%. U strukturi svih ostalih poštanskih usluga univerzalne poštanske usluge činile su približno 54% svih usluga, ostale poštanske usluge približno 26%, a zamjenske poštanske usluge oko 20%. Davatelji poštanskih usluga su u 2013.iskazali prihode u ukupnom iznosu od preko milijardu 400 milijuna kuna koji su manji za približno 3% u odnosu na 2012. Glavni uzroci pada ukupnih prihoda jednim su dijelom u svezi nepovoljnog stanja u gospodarstvu RH, dok su drugim dijelom povezani stabilizacijom tržišta koje je povećanom konkurencijom doprinijelo smanjenju cijena određenih poštanskih usluga. Krajem 2013.u RH su bila prijavljena 23 davatelja poštanskih usluga koje su poštanske usluge obavljali na temelju podnesene prijave. Hrvatska pošta je jedini davatelj univerzalne poštanske usluge koje je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge na cijelom području RH stekao temeljem Zakona o poštanskim uslugama u trajanju od 15 godina. Djelovanje HAKOM-a na tržištu poštanskih usluga od početka 2013.prvenstveno je bilo usmjereno na regulaciju potpuno otvornog tržišta sa ciljem stvaranja jednakih uvjeta za sve davatelje, a posebno na održivo obavljanje univerzalne usluge s naglaskom na njezinu kakvoću, cjenovnu prihvatljivost i dostupnost kako bi svi korisnici imali jednako pravo i mogućnost koristiti se tom osnovnom poštanskom uslugom za čije neprekidno obavljanje jamči RH na cijelom svom područje. Napore koje HAKOM zajedno sa HP-om poduzima rezultirali su da su u 2013.po prvi puta postignuta sva propisana mjerila kakvoće obavljanje univerzalne usluge u unutarnjem prometu. Nadalje, vodeći računa o kakvoći univerzalne usluge u svezi gustoće i mreže poštanskih ureda i općenito o značaju rada poštanskih ureda za kakvoću života u ruralnom području Hrvatska pošta je zadržala više od 300 poštanskih ureda od zakonom i pravilnikom propisanog minimuma. Tijekom 2013.zatvoreno je ukupno 24 poštanska ureda tako da je na kraju 2013.bilo ukupno 1018 ureda. Najveći broj ureda zatvoren je na graničnim prijelazima sa Slovenijom i Mađarskom zbog ulaska RH u EU kada je kada je prestala potreba njihovog postojanja, a prilikom zatvaranja ureda Hrvatska pošta je u potpunosti postupila sukladno odredbama pravilnika o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga te za korisnike poštanskih usluga osigurana minimalna razina kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga sukladno propisnim kriterijima. HP je tijekom 2013.zaprimio preko 23 tisuće prigovora korisnika na obavljanje univerzalne poštanske usluge u unutarnjem prometu od čega je u roku riješeno 98%, vlastitu odgovornost je utvrdio za svaku 7.podnesenu tužbu odnosno u oko 3400 predmeta. Tijekom 2013. HAKOM je primio samo 49 zahtjeva za rješavanje spora između korisnika i davatelja poštanskih usluga, a od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva većina je tih zahtjeva odbijena kao neosnovana i protiv tih odluka nije pokrenut niti jedan upravni spor pred Visokim upravnim sudom RH. HAKOM i dalje HAKOM i dalje smatra da je zaštita korisnika najsuptilniji oblik regulacije nekog tržišta. naime, učinkovitost i zaštita korisnika ovisi povjerenje korisnika u tržište i ponuđene usluge, ako povjerenje korisnika izostane dolazi u pitanje ozbiljan rast tržišta. Zbog toga smo u 2013.nastavili sa intenzivnom zaštitom korisnika prije svega veliku pozornost posvećujemo preventivnom djelovanju, uputama i savjetima krajnjim korisnicima kako se zaštititi i kako izbjeći problem te stvaranju pretpostavku za otvorenu i jednostavnu komunikaciju s korisnicima, brz i jednostavan način rješavanja mogućeg problema. Nezadovoljstvo krajnjeg korisnika prepoznat je i u rubrici Pitajte nas gdje na pitanje korisnika i novinara odgovaramo u najkraćem mogućem roku. U većini slučajeva korisnike se upućuje na daljnje postupanje i registraciju korisnika za postizanje postupka rješavanja spora pred HAKOM-a putem internetske aplikacije e-žalbe. Registrirani korisnici imaju mogućnost praćenja statusa prigovora i dobivanja dodatnih informacija kao i stanja dopune dokumentacije putem navedene aplikacije. Pored toga HAKOM je započeo implementaciju … simulatora pod nazivom e-tarife, a simulator e-tarife korisnicima će pružiti potrebne informacije o cijenama javnih komunikacijskih usluga kao i njihovim izmjenama bez kašnjenja u odnosu na ponudu na tržištu. U cilju postizanja visoke zaštite korisnika izradio je HAKOM i stavio na raspolaganje korisnicima alat za mjerenje brzine pristupa internetu tzv. već spomenuti HAKOMetar koji služi kao alat pri izradi dokaza za neispunjavanje ugovornih obveznih operatoru u slučaju preniskih brzina pristupa interneta koji su niži od onih navedene u ugovorima. Analizirajući sveukupan broj zaprimljenih zahtjeva za rješavanja spora krajnjih korisnika u 2013.može se zaključiti da su korisnici sve više svjesni mogućnosti ostvarivanja svojih prijava na objektivan način kroz rješavanje spora pred HAKOM. Razina prigovora je bila na razini 2012.godine znači oko 2300 prigovora od kojih se velika većina odnosila na žalbe pri poslovanju i na žalbe pri sklapanju i raskidu ugovora gdje ih je bile otprilike 90% Smanjen je broj prigovora za kakvoću usluga a potpuno su nestali gotovo prigovori na …/Govornik se ne razumije./… razne nagradne igre kao i usluge sa posebnom tarifom. Kolegice i kolege molim vas ili ćete razgovore obaviti izvan dvorane ili ćemo slušati. Molim vas./… Što je posljedica velikog angažmana HAKOM-a. U cilju zaštite krajnjih korisnika HAKOM je 2013. implementirao praćenje i provođenje niza regulatornih mjera, između ostalog je zaštita djece te pristup uslugama osobama sa invaliditetom. Kada govorimo o zaštiti djece imajući u vidu da su djeca u opasnosti kada prelaze cestu te da dio pružatelja usluga tretira kao tržište. HAKOM intenzivirao aktivnosti vezane za promicanje, zaštitu djece, prilikom uporabe interneta, elektroničkih komunikacijskih usluga pa se tako i tijekom 2013. priključio i podržao akciju sigurniji Internet za djecu i mlade za koju priliku je pripremljena brošura namijenjena djeci i roditeljima sa detaljnim uputama o zaštiti i …/Govornik se ne razumije./… korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga. Posebna pozornost dana je promicanju roditeljske odgovornosti te propisivanju obveza operatora …/Govornik se ne razumije./… komunikacijskih mreža prema kojima roditelji mogu zatražiti od svog operatora postavljanje zabrane pristupa sadržajima koji su ne primjereni djeci, ograničenja korištenja usluga sa posebnom tarifom i ograničenja potrošnje. Od operatora se kada su djeca u pitanju traži društveno odgovorno ponašanje koje treba biti iznad onog zakonski propisanog. U sklopu provođenja projekta dodjela brojeva za usluge od društvenog značaja u Republici Hrvatskoj HAKOM je primarnom dodjelom rezervirao 6.-to znamenkaste kratke kodove za usluge od društvenog značaja, usluge sa posebnom socijalnom osjetljivošću spadaju u pozivni centar za nestalu djecu, pozivni centar za žrtve zločina, pozivni centar za pomoć djeci i pozivni centar za medicinski pozivni centar za emocionalnu pomoć koji su harmonizirani na području cijele Europe. Kako društvo koje se ne brine za osobe sa invaliditetom nije humano društvo HAKOM je i u 2013. nastavio sudjelovati u savjetodavnom mehanizmu Udruga osoba sa invaliditetom, operatora i HAKOM-a. U sklopu rada savjetodavnog mehanizma razmatrane su mogućnosti poboljšanja pristupa uslugama slijepim i slabovidnim osobama a između operatora HAKOM-a i udruge postignut je dogovor o besplatnom ustupanju mobilnih uređaja Hrvatskom savezu slijepih radi testiranja. slijepih utvrđuje se koji se uređaji mogu preporučiti slijepim i slabovidnim osobama imajući u vidu njihove tehničke karakteristike i lakoću rukovanja. Također nastavlja rad na educiranju prodajnog osoblja operatora za pravilnu komunikaciju sa slijepim i slabovidnim osobama. U okviru međunarodne suradnje HAKOM je aktivno sudjelovao u radu međunarodnih radnih skupina, zatim radnih skupina pri međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji …/Govornik se ne razumije./…, na područje elektroničkih komunikacija te …/Govornik se ne razumije./… na području tržišta poštanskih usluga. Izvrsnost rada i značaj HAKOM-a su potvrđeni i pozivima na sudjelovanje nekoliko važnih svjetskih konferencija na kojima su stručnjaci HAKOM-a održali predavanja. A od međunarodnih institucija posebno ističem Europskog regulatora za elektroničke komunikacije Berek gdje je izvrsnost rada i ugled HAKOM-a prepoznat samim time što je mjesto potpredsjednika U okviru domaće suradnje ističem posebno dobru suradnju sa svim ministarstvima, tijelima državne uprave i jedinicama regionalne i lokalne samouprave kao i s drugim regulatornim tijelima i agencijama. Pored toga treba istaknuti suradnju sa fakultetima sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku. Tijekom 2013. HAKOM je implementirao više programskih aplikacija sa …/Govornik se ne razumije./… unapređenje poslovnih procesa, korištenje internetski orijentiranih tehnologija

organizacijski i individualne skupine i regulatorne sposobnosti, bili su interdisciplinarni i poslijediplomski studiji regulacije tržišta elektroničkih komunikacija pri sveučilištu u Zagrebu te projekt Pogled u budućnost u suradnji sa fakultetima iz Zagreba, Splita i Osijeka. Zatim usavršavanje stranih jezika, posebno engleskog jezika. Na kraju 2013. u HAKOM-u su bila zaposlena 172 radnika, od toga visoku i višu stručnu spremu ima preko 82% radnika gdje prevladavaju inženjeri elektrotehnike koji čine 40% zaposlenih, slijede ih ekonomisti koji čine 18%, inženjeri prometa sa 13% te pravnici 17% zaposlenih. Dok je 18% zaposlenih sa ostalim zvanjima. Ono na što smo posebno ponosni je prosjek starosti ispod 40 godina uz prosjek radnoga iskustva iznad 10 godina a po rodnoj strukturi odnos je približno pola pola. Nekoliko riječi o financijskom poslovanju na kraju. HAKOM nije korisnik državnog proračuna nego se financira sa naknadama od korisnika tržišta koje regulira a računovodstvo vodi u skladu sa Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija, Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama. Ukupno ostvareni prihod HAKOM-a u 2013. iznose nešto preko 160 milijuna kuna a ukupni rashodi iznose nešto preko 103 milijuna kuna. Ukupna ulaganja HAKOM-a u 2013. su iznosila blizu 14 milijuna kuna. Neutrošena financijska sredstva iz 2013. sa izmjena i dopunama Financijskog plana HAKOM-a prenijeta u 2014. i koristi se za program potpora razvoja širokopojasnog pristupa ruralnim, slabije razvijenim područjima. A iz tog programa u 2013. isplaćeno je blizu 19 milijuna kuna dok će do kraja 2016. HAKOM vratiti tržištu društvu još oko 75 milijuna kuna. S time da je HAKOM u 2014. isplatio 30 milijuna kuna, približno isti iznos planira isplatiti i u ovoj 2015. godini. U skladu sa važećim zakonskim odredbama HAKOM je u 2013. naplatio blizu 700 milijuna kuna prihoda u korist državnog proračuna Republike Hrvatske i to s osnove naplate naknada za pravo uporabe …/Govornik se ne razumije./… adrese i brojeva te naknade za ovlasti i dozvole. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici hvala vam na vašoj pozornosti. I tijekom rasprave ukoliko gospođa potpredsjednica Sabora to mi dozvoli izravno bih odgovorio na vaša pitanja. Ako to ne budem u prigodi odmah napraviti onda ću vam naknadno dostaviti odgovore. Hvala lijepa.

U cijelom nizu kritičnih istupa koje vrlo često imamo prilike čuti evo i iz redova našeg kluba uvijek treba, uvijek govorimo da su te kritike zato da bi se poboljšalo. A ja sad ću iskoristi priliku pa navesti HAKOM kao jedno iznimno pozitivno iskustvo jer i to treba reći. Jedna od najvećih prepreka koja se najčešće koristi u privlačenju investitora u Hrvatskoj je birokracija i evo ja moram navest jedan primjer. Ja sam ostao zaista iznimno ugodno iznenađen kao gradonačelnik u 9. mjesecu 2013. godine, izvješće se odnosi na to, investitor iz Austrije dakle tvrtka Duropack je kod nas dovodila još jednu novu investiciju i morali smo mijenjat urbanistički plan uređenja grada i prostorni plan uređenja grada, dobiti među ostalim suglasnost i došli smo u cajtnot, odnosno investitor je došao u cajtnot. Ja to još nisam doživio i to treba reći kao pozitivan primjer i drugim agencijama da je u roku od 1 dana riješen problem i na naše zadovoljstvo evo u naš grad je investitor došao i otvoreno je gotovo 20-ak radnih mjesta. Da nismo uspjeli to riješit, a rekao sam i naveo sam da se radi o potrebi dovođenja investitora, evo ja i ovom prilikom koristim to da se zahvalim. Nikad ih nisam prije toga vidio i evo ono što je pozitivno treba pozitivno reći. Mislim da to bi mogao biti primjer i ostalim agencijama da dokažemo da nije baš, ne mora sve u Hrvatskoj bit a nažalost je opterećeno birokratskim preprekama. Zajedno se može napravit i to da stvorimo jedno okruženje da investitori dođu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Uvaženi kolega Burić, ne repliciram vama nego na uvodno izlaganje, ja imam suprotni primjer od vašeg primjera, zapravo imam pitanja koja ću gospodinu Lučiću postaviti, a to je govorio je, dosta vremena je utrošio u svojoj raspravi na pristupu internetu, malte ne da smo postali svjetska sila, da smo postali bez problema u pristupu interneta. Ja ću sad vas pitat da nam pojasnite pošto sam ja laik, ne znam, ja sam već 25 godina na otoku Cresu i svaki vikend kad dolazim tamo svaki put sam bez interneta i bez telefona, svaki vikend. Onda kažu doći ćemo u ponedjeljak kad ja odem sa otoka, oni dođu u ponedjeljak i tako da ja godinu dana plaćam internet i ja godinu dana interneta nemam jer svaki vjetar koji zapuše, zbog čega, optički kabel. Prije ste govorili da otoci imaju, da imaju ruralna područja itd., to je laž, to nije istina. Otok Cres ovisi o tome pristup internetu o svakom vjetru pa nam pojasnite zbog čega se manipulira otočanima, a da ne govorim što nije u vašoj nadležnosti, o tome da nema signala televizijskog itd. jer to su građani ne drugog reda, to su građani 35. reda u ovom slučaju konkretnom. I još bih vam postavio pitanje, valjda ćete u završnoj riječi reći, one sve pritužbe koje smo primali, o kojima sam ja govorio prije 2-3 godine, ne znam kad sam govorio, a to je pitanje visine troškova koje HAKOM troši po kvadratnom metru za najam prostora, parkirališna mjesta i svega ostalo, valjda ćemo dobit od vas jer od DORH-a koji selektivno postupa po prijavama nismo dobili ništa. Gospodine saborski zastupniče, hvala na vašim pitanjima i komentarima. Ja se s vama slažem da je područje pokrivenosti … vrlo bitno bitno za Hrvatsku. Ja nisam rekao da je dobro nego samo kažem da se poboljšava i da mi pokušavamo uhvatiti korak za Europom. Upravo naš program potpora ide u tom smjeru da se poboljša stanje tamo gdje je nezadovoljavajuće, a to su prije svega otoci i ruralna područja. To ja se potpuno slažem s vašim mišljenjem. Mi tu i kao regulator i normalno zajedno sa svim ostalim institucijama u Republici Hrvatskoj moramo učiniti daleko više jer je ovaj HAKOM-ov program potpore samo kap u moru. Ono što nam puno više može pomoći to su to su fondovi Europske unije gdje upravo Primorsko-goranska županija i to područje je izuzetno aktivno i već ima pripremljenu dokumentaciju i mi govorimo o stotinama milijuna eura koje pokušavamo povući iz tih fondova i nadamo se da će za par godina, ne samo na Cresu, na svih 50 naseljenih otoka i … područje Republike Hrvatske stanje biti daleko bolje. Za drugi dio vašeg pitanja ne znam o čemu se točno radi, puno je bilo kojekakvih podmetanja po pitanju poslovanja HAKOM-a. Rad DORH-a ne namjeravam komentirati. Ako imate bilo kakvih pitanja možete se sami uvjeriti, svi vi kao i gospođe i gospoda zastupnici ste uvijek dobrodošli kod nas u HAKOM da vidite čime se bavimo. Neki od vaših kolegica i kolega su bili tako da HAKOM imaju svoju vrlo bitnu društvenu ulogu. Mi smo regulatorno tijelo, odgovorno za učinkovito upravljanje … spektrom. Ako ima kakvih primjedbi na naš rad tu postoje saborski odbori i normalno Sabor da to procijeni. Hvala lijepo. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Dakle jedan od osnovnih ciljeva i načela kojima vi kao regulator, odnosno HAKOM ne vi osobno naravno, djelujete je obuhvaćanje promicanja tržišnog natjecanja i osiguravanja zaštite korisnika usluga. U izvješću kad govorimo o zaštiti korisnika iako naravno imamo 5 milijuna korisnika mreža pokretnih, komunikacija, 1,5 milijuna telefonskih priključaka, 1,3 milijuna priključaka širokopojasnog pristupa internetu i preko pola milijuna kućanstava, dakle iznimno jako puno građana ove zemlje je uključeno. Podaci koji u statistici mogu uvijek bit relativni, ali smatram da su iznimno bitni za naglasiti i ukazati na potrebu da regulator po tom pitanju uradi određeni nadzor, a to je vezano za račune i prigovore, vezano za račune koji ukupno kako ovdje piše su 53 988 prigovora koji su usvojeni za račune i 21 238 koji su odbijeni. Dakle iznimno velik je to broj, neovisno o broju korisnika što u svakom slučaju ukazuje da osim informiranja građana da je iznimno bitno da se i kontrolira način na koji se to obrađuje, a to znamo svi da kompjuterski se to rješava i najčešće operateri kažu kompjuter je to izbacio. Nije on to izbacio, a da čovjek nešto nije unio. I ono što bih još jednu rečenicu samo htio ukazati vrlo na određen način loše izvući, jedna je loša poruka koja kaže da koju ste vi jasno definirali i radite po tom pitanju zaštite djece dio pružatelja usluga tretira djecu kao tržište. Jasno je da danas je sve na neki način tržište, međutim tretiranje djece kao tržište posebno od od operatera je vrlo, vrlo jedno osjetljivo pitanje o kojem treba iznimno puno dati naglaska i dodatne zaštite primarno jer osnovna vaša uloga je zaštita potrošača, a uloga svih nas je i zaštita djece. Odgovor na repliku, Dražen Lučić. Što se tiče prigovora na račun korisnika slažem se da preventive nikad dosta. Mislimo da je osnova problema u načinu oglašavanja, jer nije samo HAKOM taj, postoje i druga ministarstva i druge institucije, druge inspekcije koje trebaju povesti računa da li je to oglašavanje zaista vodi prema nerazumijevanju onoga što korisnik kasnije treba plaćati ili ne. Tako da izvor tog nesporazuma oko računa često je u načinu sklapanja ugovora, gdje korisnik misli da je nešto samo jednu kunu ili košta nula kuna, a kasnije se ispostavi da to nije tako. Tako da će to sigurno HAKOM zajedno sa drugim institucijama koje su nadležne za to područje povesti više računa da korisnici budu unaprijed informirani, da znaju što potpisuju i koliko će biti njihov račun. A vjerujemo da će i naše pomagalo koje će uskoro biti pušteno u rad pomoći korisnicima da vide koliko će ih zapravo određena tarifa doći na kraju mjeseca po nekoj svojoj mjesečnoj potrošnji. Slažem se za zaštitu djece nikad dovoljno aktivnosti oko toga, mi to pokušavamo sa i Ministarstvom znanosti i obrazovanja i športa, zatim sa CARNET-om potaknuti određene aktivnosti za djecu već u ranoj dobi, prvašićima kako bi u toj dobi i djeca i roditelji bili svjesni opasnosti koje vrebaju ne samo klasično preko telefona, nego i preko interneta, tako da ćemo naša nastojanja, to smo već pojačali 2014. i u 2015. godini ćemo ih još više pojačati kako bi izbjegli slučajeve koji su se javljali u prošlosti. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice, uvaženi predstavnici HAKOM-a. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama u 2014. Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga pripojila se Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije na način da je ustrojeno jedinstveno nacionalno regulatorno tijelo za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija, tržišta poštanskih usluga i tržišta željezničkih usluga. Ovo izvješće podijeljeno je u devet poglavlja. Ulazak RH u EU obilježio je 2013. i na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga. U okviru svoje nadležnosti i u suradnji s drugim institucijama u RH HAKOM je kao nacionalno regulatorno tijelo pravovremeno prilagodio oba tržišta regulatornom okviru EU. U svojoj raspravi osvrnut ću se na svega 3 segmenta ovog izvješća. Prvi segment elektroničke komunikacije prema službenim podacima na tržištu elektroničkih komunikacija u 2013. ostvaren je ukupni prihod 12 milijardi i 68 milijuna kuna što je pad oko 2% u odnosu na 2012. godinu. Ključni uzroci pada ukupnog prihoda po mišljenju HAKOM-a su gospodarska kriza u zemlji i okruženju, pad kupovne moći stanovnika RH, primjena regulatornog okvira EU, te ciljevi operatora u svezi ulaganja i inovacija u mrežu koji su podređeni financijskim ciljevima, prije svega dobiti. Tržište elektroničkih komunikacija jedno je od najsnažnijih grana gospodarstva, te kao takvo jedno od ključnih stupova svakog modernog društva. Ulaganja u ovom sektoru mogu pomoći da se pokrenu ulaganja i u ostalim granama gospodarstva. usprkos mnogim dobrim događajima unutar tržišta elektroničkih komunikacija bilježimo sljedeće podatke. Ukupan prihod tržišta elektroničkih komunikacija pada 6 godina za redom, a u razdoblju ove Vlade od 2011. sa 13 milijardi i 332 milijuna kuna na 12 milijardi i 68 milijuna kuna u 2013. godini što je razlika, tj. manjak od milijardu i 264 milijuna kuna što nije zanemarivo. Najveće prihode donosi tržište usluga u pokretnoj mreži, telefonske usluge u nepokretnoj mreži nose 22%, usluge u pristupu internetu 20%, usluge televizije svega 4,50%. Što znamo o ukupnom tržištu elektroničkih komunikacija? Operatori u nepokretnoj mreži ima 49, operatori u pokretnim mrežama 3, korisnici telefonskih usluga u nepokretnoj mreži milijun 430 tisuća U pokretnoj mreži 4 milijuna i 912 tisuća 134 za 2013. godinu. Dakle, možemo reći da gotovo nema građanina koji nema jedan mobitel, a neki očito i više. Kad govorimo o korisnicima usluge širokopojasnog pristupa govorimo o milijun i 347 tisuća korisnika od čega u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži 923000, a u pokretnoj 423000 korisnika. Raste i broj korisnika usluga televizije i on iznosi za 2013. 701 tisuću i 927. Imamo 160 radijskih mreža i 6 digitalnih televizijskih mreža. Ukupna ulaganja tele operatera rastu ali nisu dostigla 2008. godinu. Ukupan prihod telefonskih usluga u pokretnoj mreži iznosi 6 milijardi i 50 milijuna kuna i manji je u odnosu na 2011. za 877 milijuna kuna. Gustoća i broj korisnika telefonskih usluga u pokretnoj mreži na kraju 2013. iznosi 4 milijuna i 912 tisuća korisnika. Naime, sve više korisnika odlučuje se samo za jednog operatera što je trend koji se očekuje i u razdoblju koji slijedi. Kad govorimo o broju pretplatnika korisnika bez pretplatničkog odnosa moramo utvrditi da se smanjuje broj pretplatnika sa pretplatničkim, a broj pretplatnika s pretplatničkim odnosom se povećava. Tržišni udjeli operatera su sljedeći: HT 46,88%, VIP 37% i TELE 2 15,59% sa 2013. godinom. Pad prihoda u roamingu je vidljiv od 1.07.2013. od ulaska u EU. Iako razgovaramo više u odnosu na 2011. prihodi su manji u odnosu na 2011. za 150 milijuna kuna. Ukupan prihod od telefonskih usluga u nepokretnoj mreži iznosi, u odnosu na 2011. manji je za 683 milijuna kuna. Znači, govorimo o onoj nepokretnoj fiksnoj mreži. S obzirom na to da krajnji korisnici iz godine u godinu telefonske usluge u nepokretnim mrežama sve više zamjenjuju telefonskim uslugama u pokretnim mrežama logičan je pad prihoda od ovih usluga. Broj korisnika telefonskih usluga u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži – u 2011. imali smo milijun i 606 tisuća 90 priključaka, a u 2013. milijun i 430 tisuća, što znači gotovo 275 tisuća manje priključaka u nepokretnoj mreži. Razvoj širokopojasnih usluga od iznimnog je značaja za gospodarski razvoj RH te je od ključne važnosti za uspostavljanje društva znanja u RH. Širokopojasni pristup internetu postaje jedna od osnovnih potreba današnjeg svijeta, a u njegovom razvoju sve veći udio uzima i širokopojasni pristup putem pokretne mreže što dokazuje i stalni porast broja korisnika i prihoda od usluge širokopojasnog pristupa putem pokretnih mreža. Ukupni prihod od usluge pristupa internetu u 2011. iznosio je 2 milijarde i 109 milijuna kuna a u 2013. 2 milijarde i 511 milijuna kuna. Znači da je to jedan od segmenata gdje raste prihod za gotovo više od 402 milijuna kuna. Gustoća priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže u zemljama EU i RH u tom odnosu mi smo sa 21,56% pri dnu svih ljestvica u EU dok smo u pokretnim mrežama iznad prosjeka EU. Koliko god se dostupnost širokopojasnog pristupa internetu gotovo svakodnevno širi neke regije, o kojima je govorio i predstavnik vijeća, ruralne sredine, otoci teško mogu očekivati da će u bližoj budućnosti imati širokopojasni pristup. Za RH je podjednako važno raditi na smanjenju digitalnog jaza između građana pojedinih dijelova RH u cilju jačanja cijelog društva ekonomski i socijalno. Kad govorimo o gustoći nepokretnih priključaka širokopojasnog pristupa internetu tu je najveća gustoća u Zagrebačkoj županiji i Gradu Zagrebu, a najmanja gustoća je zabilježena u Požeško-slavonskoj županiji. Kad govorimo o podatkovnom prometu tj. gigabajtima moramo utvrditi da građani surfaju sve više u nepokretnim mrežama kako se to kod nas popularno kaže, a broj potrošenih gigabajta u odnosu između dvije godine, znači u 2011. iznosio je 188 milijuna gigabajta, a u 2013. 315 u nepokretnoj mreži dok u pokretnim mrežama je povećan za gotovo 400%. To jasno pokazuje da smo postali ovisnici o internetu i da gigabajti zaista lete po velikim stopama ili postocima. postocima. Prema zadnjim dostupnim podacima ukupan broj korisnika paketa usluga porastao je za oko 56%. Kad govorimo o televizijskim uslugama prihodi od usluga televizije su gotovo za 100 milijuna kuna viši nego u 2011. godini. U RH uspješno je završen prelazak sa analognog na digitalno emitiranje tv programa u 2010. godini te se otada razvijaju i izgrađuju digitalne televizijske mreže. Krajnji korisnici danas očekuju od operatora nove televizijske usluge te uvođenjem HDTV programa, 3D video sadržaja i višekanalnog zvuka. Na hrvatskom tržištu elektroničkih komunikacija liberalizacija je velikim dijelom provedena no potrebne su daljnje regulatorne aktivnosti kako bi se postiglo ciljno stanje stanje konkurentnog tržišta po uzoru na najrazvijenije europske zemlje. Naime, unatoč sve većem broju operatora i davatelja usluga na hrvatskom tržištu elektroničkih komunikacija i dalje postoje operatori sa značajnom tržišnom snagom koji imaju vladajući položaj. Kad govorimo o osnovnim postajama GSM mreže možemo utvrditi da je u 2013. bilo, da taj broj raste Ovdje su spomenuti i problemi oko smetnji. Iako problem talijanskih smetnji … hrvatskih radijskih i televizijskih programa duž Jadranske obale RH datira unazad nekoliko desetljeća dodatno narušavanje kvalitete prijama digitalne televizije započelo je u priobalnom dijelu Istre u prosincu 2010. s početkom prelaska na DTV na sjeveru Italije. Daljnjom digitalizacijom u Italiji do kraja 2011. smetnja se proširila i na ostali dio jadranske obale RH sve do Prevlake. HAKOM je tijekom 2013. proveo opsežna mjerenja, upućeno je 596 prijava smetnji administracije Talijanske Republike međutim administracija Talijanske Republike nije reagirala niti na jednu jedinu prijavu od strane HAKOM-a. usluga tržište poštanskih usluga odnosno poštanske usluge i u modernom su društvu zadržale svoju značajnu ulogu kako u gospodarskom tako i u društvenom razvoju bez obzira na velike promjene koje su se desile na komunikacijskom tržištu samo što su se tradicionalne poštanske usluge prilagodile novim trendovima u okruženju. u okruženju. Ukupan broj poštanskih usluga u milijunima, 2011. imali smo 364 milijuna poštanskih usluga, 2013. 339 tj. 25 milijuna poštanskih usluga manje. Najveći broj poštanskih usluga, njih 240 milijuna ostvarila je Hrvatska pošta kao vladajući davatelj poštanskih usluga kao vladajući davatelj poštanskih usluga u RH s tržišnim udjelom od približno 71% dok su ostali davatelji ostvarili 99 milijuna. Ukupan prihod od obavljanja poštanskih usluga sa milijardu i 526 milijuna kuna 2011. spustio se na milijardu i 426 milijuna kuna 2013. Znači da na tom tržištu bilježimo manjak od 100 milijuna kuna. Svi davatelji poštanskih usluga su od obavljanja zamjenskih poštanskih usluga u 2013. iskazali prihode u iznosu od 132 milijuna kuna. je na kraju 2013. imao 1018 poštanskih ureda što je više od propisanog minimuma. Tijekom 2013. Hrvatske pošte zatvorile su ukupno 24 poštanska ureda. HAKOM se suglasio s predloženim zatvaranjima poštanskih ureda. U nešto manje od 200 poštanskih ureda promijenjeno je radno vrijeme. Najviše promjena odnosilo se na skraćenje radnog vremena. Kad govorimo o imovini financijska imovina HAKOM-a u kunama na dan 31.12. iznosi 120 milijuna i 644 tisuće kuna. Od toga je u bankama oročeno 47 milijuna 400 tisuća kuna. Kad gledamo uplate u državni proračun 2012. uplaćeno je 791 milijun 650 tisuća a 2013. 681 milijun i 57 tisuća kuna što je gotovo 110 milijuna kuna manje. Želim na kraju zaključiti da je ovo izvješće sveobuhvatno, kvalitetno napravljeno i predočeno. Usprkos napretku tehnologije i ulaganja prihodi teleoperatera gotovo u svim vrstama usluga padaju iz godine u godinu. Znamo da postoje mnogi problemi o kojima nas obavještavaju i svakodnevno građani posebno problemi sa računima, no vjerujemo da HAKOM u tom dijelu radu ono što je i njegova zadaća a to je da bude regulator tog tržišta. Ovo izvješće jeste zaista sveobuhvatno, kvalitetno razrađeno i jasno pokazuje sve aktivnosti HAKOM-a u 2013. Kao takvo nama je u klubu Hrvatske demokratske zajednice ovakvo izvješće prihvatljivo. Hvala lijepo. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo repliku poštovanog zastupnika Branka Vukšića. **Vukšić, iako vas se ove zadnje rečenice gotovo da se nisu čule zbog galame u sabornici ja ću vam pokušat replicirat. ovim brojkama koje ste iznijeli nema se što dodati, ali vi ste spominjali isto tako smetnje i ja sam u jednoj replici isto spomenuo smetnje TV prijema na području, na jadranskom području poglavito na otocima, Istri. I spomenuli ste petstotinjak protesta prema Talijanskoj republici. Međutim, to se može riješiti. Talijani se oglušuju na to pojačavanjem signala, pojačavanjem signala. Treba se boriti s onim sredstvima s kojima se oni službe. Neće mu ništa pomoći još sa petsto. Prije se govorio kad uđemo u EU onda ćemo to riješiti, nećemo riješiti i Talijani neće smanjiti stručnjaci kažu. Ovo kad ste govorili optički kabel, rekli ste teško da će građani u ruralnim područjima i na otocima doći u skoro vrijeme do širokopojasnog pristupa internetu. Mi kad smo sklapali ugovore o telefonskim linijama, ja govorim o otoku Cresu tad smo sklapali ugovore da u roku od 5 godina treba povući kabel ispod zemlje jer se znalo da se ne može održavati. To je bilo prije 25 godina. Mislim da HAKOM ima itekako što raditi ovdje. Nije problem novac tamo, problem je izigravanje zakona, problem je u tome i što HAKOM dopušta izigravanje zakona. Jer Hrvatski telekom je trebao ispuniti ono što je radio. Radi se kriminal, ovo je kriminalno kako se ponašaju telekomi prema građanima. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ovo izvješće HAKOM-a uvijek izazove određene i primjedbe i praktična iskustva građana pokazuju da naše tržište nije savršeno. Ono očito treba biti bolje i to je zadatak svih teleoperatera, svih ostalih operatera u drugim područjima da to dostignu u nekom razdoblju koje je ispred nas. Za to postoji agencija koja je za to i zadužena i po ovom izvješću ja ne mogu reći da oni nisu ništa radili. Znači ako su uputili i radili su mjerenja, kad govorimo o tim smetnjama na djelu Jadrana, i uputili 536 prijava talijanskoj administraciji, znači administraciji Republike Italije mislim da bi možda bilo uputno da budu i ti s druge strane korektni pa da barem kažu o čemu sredi. Mi znamo o čemu se radi, upadaju u naš spektar i sa jačim signalima ometaju naš signal. ko će se s time boriti? Ja mislim evo neću ih odmaknuti od odgovornosti ali mislim da su učinili velik dio svog posla. I sad vjerojatno postoje i više razine politike koje bi u tom segmentu možda nešto trebala napraviti. Kad govorimo o komunikacijskog infrastrukturi mi znamo što imamo sada u RH i to ovdje piše "Trasa kabelske kanalizacije je 21 800 km, trasa kabela u zemlji je 26 300 trasa nadzemne elektroničke komunikacijske mreže 33 000 kilometara." imao 210 000 stupova za elektroničke komunikacijske mreže. Rekao sam da raste broj GSM onih postaja i ove godine ih je, prošle godine ih je bilo 5077, rastu i oni ostali koje nisam navodio i ne mogu reći da tele operateri ne ulažu u taj sustav. Naravno sada dolazimo u drugi problem, građani se bune protiv toga i ne žele to imati blizu svojih domova, svojih stanova i kuća. Tu agencija opet je napravila svoj posao, međutim morat će se naći način da se zadovolji i korisnik a očito i da tele operater može nesmetano razvijati svoju mrežu. Poštovane kolegice